ga raspravi. Sada idemo na točku - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske, hitni postupak, Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo i gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Nataša Vujec, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Vujec, Nataša** Poštovani potpredsjedniče Vlade, hvala. Uvaženi zastupnici. Ovim zakonom potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske kako bi ugovorne odredbe sukladno Ustavu postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske potpisan je u Moskvi 2. ožujka 2010. godine, a odnosi se na budući plinovod južni tok kojim će iz Ruske Federacije južnom trasom dopremati se plin u Europu. Do danas su na predviđenoj trasi plinovoda slične ugovore potpisale Srbija, Mađarska, Slovenija i Austrija, zemlje preko kojih će novi sustav plinovoda, odnosno njegov dio prolaziti. Predviđeno je da glavni krak plinovoda koji će prolaziti kroz Crno more preko navedenih zemalja završi u Austriji gdje se u Vaumgartenu nalazi skladište plina, a isto tako i Hab odnosno točka trgovanja plinom za jugoistočnu i centralnu Europu. A drugi krak plinovoda predviđen je i išao bi južnom trasom, odnosno preko Grčke, preko Jadranskog mora u Italiju. Ugovorom između Vlade RH i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju potpuno novog plinovoda na državnom području Republike Hrvatske predviđa se osnivanje društva čiji će osnivači biti "Gasprom" i tvrtka "Plinacro", naša transportna kompanija za transport prirodnog plina od kojih će svaki u tom novom društvu imati udjel u osnivačkom kapitalu u iznosu od 50%. Troškove vezane za izgradnju plinovoda, kao i troškove pripreme studije izvedivosti do osnivanja društva snosit će osnivači sukladno udjelima u osnivačkom kapitalu. Prema rezultatima studije izvedivosti osnivač određuje trasu i parametre plinovoda koji uključuje njegov kapacitet i opseg potrebne infrastrukture te zajednički donose odluku o osnivanju društva koje će biti zaduženo za realizaciju projekte od faze projektiranja do izgradnje i korištenja plinovoda. Osnivači će najkasnije do kraja ove 2010. godine pripremiti izvedivosti studiju plinovoda sukladno ugovoru te ovisno o rezultatima studije donijeti odluku o izgradnji plinovoda najkasnije 24 mjeseca od dana primitka studije izvedivosti. Osnovano društvo obavljat će sve funkcije operatora plinovoda. Prava na korištenje svih kapaciteta plinovoda pripadaju ruskom osnivaču ili pravnoj osobi koju je on opunomoćio, budući da su oni zaduženi za dobavu potrebnih količina plina i prodaju na tržištu. Poštovani zastupnici, predlažemo donošenje ovog zakona o potvrđivanju ugovora po hitnom postupku obzirom da postoje osobito opravdani državni razlozi. Oni su sadržani u nužnosti intenziviranja gospodarske suradnje između Republike Hrvatske i Ruske Federacije što će biti omogućeno provedbom dogovorenih mehanizama iz ugovora, a posebice u svjetlu osiguranja pouzdane opskrbe prirodnih plinom kao jednim od temeljnih energenata u Hrvatskoj. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Odbori za zakonodavstvo, gospodarstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Čitajući ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske s konačnim prijedlogom zakona. Jedna tema koju bi bezrezervno trebali svi podržati. I mi u klubu HNS-a iskreno rečeno smo u izuzetno velikoj dilemi da li to podržati ili ne. Kad govorimo o trasi plinovoda sasvim sigurno da. Ali kad čitamo tekst ovog ugovora onda mi u klubu Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika teško možemo to podržati jer je premalo informacija. Tu je otvoren čitav niz pitanja. Činjenica da smo u Sabor dobili nešto što je već potpisano. To je činjenica i mi to sad moramo potvrditi. Potvrđivanjem ovog ugovora čitav niz stvari ostaje visjeti u zraku, čitav niz toga je upitan čitav niz toga je upitan kako i na koji način će ovaj ugovor imati implikacije na ostale projekte, u kojoj mjeri i mislim da bi bio minimum pristojnosti da ovdje danas pred zastupnicima Hrvatskog sabora ideju ideju prihvaćanja i potpisivanja ovakvog ugovora da nam te argumente da onaj tko je potpisao taj ugovor, onaj tko je dogovorio. Jer sasvim sigurno i gotovo sigurno da mnoge stvari koje su prethodile i dogovori koji su prethodili uobličavanju tog dogovora kroz ovakav tekst ugovora, da su bile ugovarane između dviju strana. I mislim da bi bilo ponavljam opet minimum pristojnosti da čujemo što je dogovoreno, što je ministar gospodarstva dogovorio sa ruskom stranom koju je predstavljao ruski ministar energetike. Što? Jer mi praktički osim onih načelnih stvari niti znamo o čemu se tu konkretno radi, ponavljam načelnih stvari, koje nam se mogućnosti otvaraju s tim osim što ćemo dobiti dodatni opskrbni pravac, koje su alternative, da li ta priča ulazi u Hrvatsku iz Mađarske, da li ulazi iz Srbije, da li ulazi iz Slovenije. Iz teksta ovog ugovora se ne vidi. Činjenica da zbog mudro vođene politike zbog onog plinovoda Nabucco smo izbjegavali južni tok to je činjenica i činjenica da sad dobivamo jedan južni tok, ali južni tok koji nije tranzitni. Iz ovog ugovora se ne vidi je li on tranzitni ili nije tranzitni. Nadalje. Članak 9. Hrvatska stranka će za provedbu projekta osigurati izdvajanje zemljišnih parcela koje odgovaraju ciljevima i uvjetima za provedbu projekta i neopozivo ustupanje prava na navedenu zemljišnu parcelu u cilju osiguranja neometane provedbe projekta. Da li zemljište ulazi u projekt ili ne ulazi u projekt? Da li to zemljište ima svoju vrijednost? Kolika je ta vrijednost? Da li će ta vrijednost biti naplaćena iz te zajedničke firme ili ta vrijednost ulazi u tu zajedničku firmu? Iz ovog ugovora mi u klubu Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika ne možemo shvatiti, ne možemo iščitati. Što znači u članku 10. u cilju povećanja gospodarske učinkovitosti za trajanje provedbe projekta hrvatska stranka osigurava društvu najpovoljniji carinski porezni tretman. Carinski je shvatljivo, porezni tretman sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske je shvatljiv, ali što znači sad ovo sljedeće. Uključujući ubrzanje postupaka povrata poreza na dodanu vrijednost plaćenog na robu, usluge i radove potrebne za provedbu projekta. Što to znači? Da li imamo dva sustava? Ponavljam, uključujući ubrzanje postupka povrata poreza. Što to znači? Da li se porez vraća odmah isti dan, da li se vraća drugi dan, treći dan, 30 dan, 60 dan ili kad se vraća?

pitanja na koja mi nemamo odgovor. I ja osobno cijenim volju i spremnost i državne tajnice što je došla danas braniti ovaj ugovor. Ali jedan ovakav općenit ugovor koji ima dugoročno posljedice, jedna ovakav ugovor koji istina osigurava jedan dodatni pravac za opskrbu energentom, a u ovom slučaju plin, ali jedan ovakav ugovor i potpisivanje jednog ovakvog ugovora otvara čitav niz novih pitanja. I ponovit ću još jednom, mislim da bi bio minimum pristojnosti da danas nama u Saboru onaj tko je dogovarao sa partnerima u Rusiji ovakav tekst ugovora, da nam da dodatna objašnjenja, a posebno koji su učinci, koji su učinci ali počevši od suvereniteta ove države pa zaključno i opskrbe, dodatnog pravca za opskrbu plinom koji su učesnici potpisivanja ovakvog ugovora. Što će se desiti sa Nabuccom ili smo odustali od njega? Što će se desiti sa LNG-om ili smo odustali od njega? Ponovit ću još jednom. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržavamo svaku aktivnost, svaku aktivnost, svaku akciju koja daje mogućnost razvoju gospodarstva i jedna od ključnih mogućnosti sjećamo se prije godinu dana, malo je vremena prošlo, kad smo ostali bez plina koja daje mogućnost gospodarstvu da se razvija, koja daje mogućnost da se ova država razvija, ali na način da se potpisuje ugovor koji povlači za sobom čitav niz pitanja i potpitanja, mislim da to ne mislim da to ne možemo podržati i mislim da bi bilo neodgovorno podržati na bazi ovakvog teksta ugovora, ponavljam ovakvog teksta ugovora, ako ništa drugo samo da vam netko objasni zašto i zbog čega u jedan međunarodni ugovor mi moramo uključiti unutra ubrzanje postupka povrata poreza na dodanu vrijednost plaćenog na robu, usluge, i radove potrebne za provedbu projekta. A ponavljam, upitna je trasa, upitno je zemljište, a upitno je čitav niz drugih projekata koji migu imati izuzetno snažne implikacije na budući razvoj ove države. Dok ne dobijemo ova dodatna pojašnjenja, dok ne dobijemo argumente, dok ne saznamo što je konkretno dogovoreno, a sjetimo se imamo friško, evo i saborsko povjerenstvo je sad formirano oko INA-e, da su se neke stvari dogovarale ispod stola, neke stvari oko stola, a sasvim treće stvari su ušle na papir. Tekst ovog ugovora nam daje pravo i mislim da svakome od nas nalaže obvezu da od aktera koji je dogovarao taj posao čujemo što se …/Ne razumije se./…, što se, o čemu se konkretno radi i da nam da odgovore na sva ona pitanja koja sasvim sigurno imamo, jer ovo prihvatiti ovako na ovaj način mislim da je izuzetno neodgovorno, neozbiljno i moguće po državu i štetno. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDZ-a, gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo državna tajnice. Evo dozvolite nekoliko riječi u ime kluba o ovom sigurno važnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Republike Hrvatske. Dozvolit ću si na početku možda konstatirati sljedeće. Reći sljedeće. Energetska geopolitika u najširem smislu za svaku državu je jedna od najvažnijih tema iz čitavog niza razloga. Rekao bih u političkom pogledu, u gospodarskom pogledu, energetskom, u sigurnosnom, i čitavom nizu drugih aspekata. I zbog toga ovaj zakon svakako htjeli mi to ili ne pripada tom jednom širem kontekstu energetske geopolitike jedne države i zaslužuje u tom kontekstu i u tom smislu i ovaj zakon jedan kratki osvrt. No bez obzira na različite analize, sa različitih aspekata pojedinih članaka ovog zakona klub HDZ-a dat će punu potporu prijedlogu ovog zakona iz čitavog niza razloga, jer u zadnji trenutak, u zadnji trenutak ja bih rekao ono što je potpisano u Moskvi je jedan značajan rezultat hrvatske državne politike, hrvatske vanjske politike, diplomatskih napora Republike Hrvatske i posebno osobno predsjednice Vlade Republike Hrvatske. Dozvolite nekoliko riječi o onome što je vezano uz ovaj ugovor. Potpisivanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske proširuje se suradnja između dviju zemalja na području opskrbe prirodnim plinom, te podržava izgradnju novog sustava plinovoda na trasi južnog pravca za tranzit i isporuku plina u Republiku Hrvatsku a možda i šire, te stvaraju uvjete za projektiranje, izgradnju i korištenje navedenog plinovodnog sustava u Republici Hrvatskoj. Dok nije bilo tog ugovora, kako je izgledala situacija u Republici Hrvatskoj? Ja bih rekao bitno nepovoljnija. Bez obzira kakva je perspektiva južnog toka. U svakom slučaju ovaj ugovor predstavlja prilog jačanju energetske sigurnosti Republike Hrvatske. Svakako nadamo se i vidjet ćemo i nadamo se da će taj projekt uz izgradnju LNG terminal na Krku značiti bitno jače energetske sigurnosti Republike Hrvatske u plinskom sektoru i investicije takvog karaktera, ja bih rekao izuzetno su važne za hrvatsko gospodarstvo, za hrvatsku budućnost, za kvalitetu života hrvatskih građana i u tom kontekstu bez obzira na svakako nužno potrebne rasprave detaljnije o svim člancima ovog ugovora, u cjelini ovaj ugovor u danom trenutku bio je jedan značajan uspjeh hrvatske državne politike i uspjeh Vlade Republike Hrvatske. Svakako osiguranje stabilnih isporuka prirodnog plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku itekako je važno za povećanje energetske sigurnosti Republike Hrvatske, kroz kao što ovdje stoji diverzifikaciju trasa, no svakako pored diversifikacije trasa ono o čemu moramo voditi računa to je i diversifikacija izvora, i zbog toga te šire rasprave u kontekstu onoga što se zove šira energetska geopolitika zaslužuju malo više pažnje, svakako nekom drugom prilikom i svakako ne želim u ovom trenutku o tome više govoriti. Ugovorom između Vlade Republike i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske predviđa se osnivanje društva čiji će osnivači biti GASPROM i PLINACRO od kojih će svakih imati odgovarajući udio u osnivačkom kapitalu tog društva od 50%. Troškove vezane uz plinovod, kao i troškove pripreme studije izvedivosti jednog ključnog dokumenta koji bi trebao biti završen do kraja ove godine, snosit će njegovi osnivači u skladu s udjelima u osnivačkom kapitalu. Prema rezultatima studije izvedivosti, osnivači određuju trasu, parametre plinovoda koji uključuje njegov kapacitet, opseg potrebne infrastrukture, te zajednički donose odluku o osnivanju društva koje će biti zaduženo za realizaciju projekta od faze projektiranja do izgradnje i korištenja plinovoda. Kao što ovdje stoji osnivači će najkasnije do 30. prosinca, to je ja bih rekao vrlo ambiciozan rok i pitanje da li je realan, izvodiv, jer u svakom slučaju ta studija izvodivosti treba biti jedan temeljni dokument za daljnji razvoj tog projekta sa minimalnim rizicima u svakom pogledu i sa maksimalnim pogodnostima za interese RH i njenog energetskog sustava. Osnovano društvo obavljat će sve funkcije operatora plinovoda, prava na korištenje svih kapaciteta plinovoda pripadaju, to je jako važno istaknuti, ruskom osnivaču ili pravnoj osobi koju je on opunomoćio. To svakako zaslužuje možda i nešto širi komentar. U članku 2. stoji kao što je rečeno, društvo je vlasnik plinovoda kao i druge imovine i objekata koje društvo stvori ili stekne u obavljanju svojih poslovnih djelatnosti. Osnivači imaju sljedeće udjele, u osnivačkom kapitalu društva hrvatski osnivač 50%, ruski osnivač 50%. Nakon osnivanja društva svaki od osnivača samostalno osigurava financiranje djelatnosti društva u skladu sa svojim udjelom u osnivačkom kapitalu društva. Članak 4., parametre plinovoda uključivo i njegov kapacitet, trasu i opseg potrebne infrastrukture određuju osnivači tijekom pripreme i rada na ključnom dokumentu koji se zove studija izvodivosti. Svakako imajući posebno u vidu sve parametre ovog plinovoda s obzirom na tržište, s obzirom na … gdje je on lociran, koji su njegovi kapaciteti, koje su projekcije tih kapaciteta, koji su rizici itd., kao što ovdje stoji na prijedlog društva ili njegovih osnivača hrvatska stranka će u najkraćem mogućem roku u skladu sa zakonodavstvo RH odobriti trasu plinovoda na državnom području RH iz jednostavnog razloga jer nam je interes da se te investicije događaju zaista potrebnom dinamikom doprinoseći zapošljavanje gospodarskom rastu RH. Članak 5. stranke polaze od suglasnosti da će osnivači pripremiti studiju izvodivosti najkasnije do 30. prosinca. Rekao sam, vrlo ambiciozan rok. Raspisivanje međunarodnog tendera, izbor najboljeg ponuđača, jasni kriteriji očekivanja i specifikacija svih pitanja na koje ta studija izvodivosti mora dati kvalitetni odgovor, konkretne količine, uvjeti, rokovi takvih isporuka prirodnog plina osiguravaju se posebnim ugovorima. Jedan od uvjeta, to je isto tako važno, za početak izgradnje plinovoda je sklapanje dugoročnog ugovora između društva i ruskog osnivača ili pravne osobe ovlaštene od strane ruskog osnivača za transportiranje količina prirodnog plina ili kroz plinovod za unutarnje potrebe RH. Tim odredbama se na neki način minimiziraju svi mogući rizici koji bi bili vezani uz investiciju. Članak 6. funkcije operatora plinovoda obavlja društvo, tarife za usluge transportiranja plina određuje društvo s obzirom da je to u njegovoj isključivoj nadležnosti. Stavka 3. članka 6. zaslužuje možda mali komentar. Prava na korištenje svih kapaciteta plinovoda pripadaju ruskom osnivaču ili pravnoj osobi koju je on ovlastio. Svakako u člancima nakon toga govori se kako će se ta pitanja regulirati kako bi se rizici i kako bi se isključivost koja ovom tvrdnjom ili ovom stavkom članka 6. pripada ruskom osnivaču na neki način minimizirala i Europska komisija može dati izuzeće s obzirom na karakter investicija, opseg investicija i nije to jedini projekt u Europi koji bi trebao imati takvo izuzeće. Što još reći? Ugovor je potpisan 02. ožujka 2010. godine u Moskvi između ministra gospodarstva, rada i poduzetništva Vlade RH i i ministra energetike Vlade Ruske Federacije. Uzimajući u obzir kako je izgledala projekcija perspektiva naše energetske sigurnosti u plinskom sektoru držim da je ovaj ugovor dobar prilog jačanju energetske sigurnosti i da tijekom izrade studije izvodivosti i svim dodatnim naporima i Vlade RH, PLINACRA i svih onih koji će sudjelovati na ovom projektu on se može, treba profilirati i oblikovati na način da odgovara interesima RH u svakom pogledu u kontekstu jačanja energetske geopolitičke pozicije RH, jačanja hrvatskog gospodarstva, jačanja energetskog sektora. To je naša zajednička zadaća i naša zajednička odgovornost. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo još jednu prijavu u ime klubova. U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, uvaženo gospodo zastupnici. Da, prije je rekao gospodin Koračević da je upitno puno toga. Međutim, za mene je nešto drugo daleko upitnije. upitnije. Zašto netko u ovom trenutku zbog, ajde nazovimo to tako, "Družbe Adrie" u ovoj zemlji ne bi i odgovarao ili kako se konačno ovaj zakon zove Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije u suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području RH – u prijevodu "Družbi Adriji". Tko bi to trebao odgovarati? Pa ja kažem svi oni koji su tamo 2004., 2005. vodili kampanju gospođe Kosor na protivljenju "Družbi Adriji". Crkva, jasno ona ne bi trebala odgovarati, ja ovdje mislim na politiku. Sa Crkvom vidim pokušava biti principijelna. Bili smo protiv 2004., 2005. pa smo i danas. Ali ja mislim da je ta politika takvog jednog ponašanja ovoj zemlji načinila ogromnu, ogromnu štetu. Mislim tu čak i na neke nevladine udruge, ali lako ćemo mi za nevladine udruge. Lako je biti u ovoj zemlji protiv svega, ali isto tako treba preživjeti. A mi smo, ja se ne slažem sa gospodinom Šukerom da će biti u pitanju isplaćivati penzije u 9. mjesecu, ali vjerojatno nismo daleko ni od toga. Međutim, očigledno da neke to u ovoj zemlji ne brine. Prije nego kažem o tim nekim parametrima da kažem koliko se od te "Družbe Adrie" na godišnjoj razini može ostvariti. Negdje oko 10 milijuna eura. Znači, 10 milijuna eura. Koliko smo mi izgubili u tih, gospodo… … /Upadica se Ako je to plin južni tok, ako nije Družba Adrija onda ću se prebaciti na južni tok ali samo da ali samo da kažem da je jednostavno prošlo ovo vrijeme da se poigravamo sa svime, da odustajemo naprosto od svega. Ako je istina da od te Družbe Adrije tog južnog toka tog plina koji će opet prolaziti tim cjevovodom, mi godišnje gubimo 10 milijuna eura. U 5 godina mi smo gospodo izgubili negdje oko 50 milijuna eura. 5 puta 7 to je negdje oko 350 milijuna kuna. Za 350 milijuna Za 350 milijuna kuna znate koliko je trebalo prodati patika recimo po 350 kuna? Negdje oko 4 milijuna. Prema tome, nemojmo se naprosto u ovim okolnostima kada nam je bruto društveni proizvod

Mi nećemo ni južni tok mi nećemo ni Družbu Adriju, mi nećemo ni hotele, mi nećemo ni stanove, industriju, mi nećemo golf. Mi smo stvarali sliku u ovih zadnjih 20 godina da bez svega mi možemo živjeti, a ja tvrdim da bez nabrojanog mi možemo samo propasti. 20 godina od '91. do danas, na stranu agresiju, mi smo živjeli jedući samo vlastite akumulacije. doista kada nemamo više posla teško se naprosto pokrenuti, a ja tvrdim da ovakve investicije pa i u ovome plinu o tom južnom toku, pustimo sada Družbu Adriju i naftu treba prihvatiti. prihvatiti. Jer ćemo se ako ne prihvatimo te stvari za godinu dana daleko jeftinije prodati, a već sada vidim da u ovoj zemlji de facto nitko ništa ne kupuje. Kupio je Končar, Barbarigu-Dragoneru od HIPO banke za 51 milijun eura, za koliko je realno prodan kvadratni metar tamo? Između 25 i 30 eura. 25 i 30 eura. Do jučer smo bili spremni sve precjenjivati 200, 300, 500 hiljadu eura itd. a on je taj projekat sa 100 hektara kupio za 51 milijun eura. Kada odbijemo od toga investicije koje je on imao u vodovodu oni prije u cestogradnji u projektnoj dokumentaciji oni su to de facto kupili za 25 do 30 eura. I daj Bože da se tamo nešto konkretno dogodi. Sve u svemu mislim luksuz bi bilo u ovom trenutku odbijati bilo koji projekat. I utoliko klub IDS-a za ovaj južni tok ili Družbu Adriju dignut će ruku. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi se javio Gordan Maras, gubi Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Naime, mene neobično raduje svaki novi energetski objekt svaki porast sigurnosti opskrbe Hrvatske bilo kakvim izvorima energije, pa u tom smislu i priključenje na jedan novi plinovod. Ali za razliku od Ali za razliku od mojih kolega koji smatraju da je ovo izniman uspjeh hrvatske vanjske politike, ja smatram upravo ovakva način priključivanja iznimnim neuspjehom hrvatske vanjske politike, pa bih bio slobodan pomalo i obrazložiti. Naime, obzirom da su postojale mogućnosti priključenja na različite energetske pravce plinovode, južni tok u magistralnom smislu da on prolazi kroz Hrvatsku, to bi bio uspjeh hrvatske vanjske politike, da Hrvatska je na određeni način uspjela iako je to teško bilo zamisliti, preokrenuti samu trasu plinovoda Nabucco kroz Hrvatsku to bi bio veliki uspjeh. Da se k tome izrađuje i LNG terminal na Krku u ovom trenutku, a čini se da će se izgraditi u Trstu a ne na Krku, onda bi to bili veliki uspjesi hrvatske vanjske politike i to bi bilo na pravi način korištenje hrvatskog zemljopisnog položaja za razvoj hrvatskog gospodarstva. Ali to se nije dogodilo. Mi ono što danas imamo nismo se vjerojatno mogli niti drugačije postavljati u ono vrijeme kada je ruski partner bio silno zainteresiran za definiranje trase južnog toga, upravo zbog tog plinovoda Nabucco upravo zbog želje Hrvatske da uđe što prije u Europsku uniju. A što smo za uzvrat dobili? Samo mogućnost da se priključimo kao korisnici i to možda. To možda vidljivo je u članku 5. ovog ugovora gdje piše ovako, između ostalog stavak 2. "Ruski osnivač će razmotriti mogućnost povećanja isporuke plina iz Ruske Federacije u Republiku HRvatsku kroz plinovod po tržišnim uvjetima uključujući mogućnost isporuke plina pravnom subjektu kojeg odredi hrvatska strana". Dakle, sve je ovo prilično relativno, a mi bi htjeli željeli imati jedan siguran izvor energije i k tome pojačati hrvatski položaj kako kroz želju da postanemo jedna raskrsnica energetskih tokova i kroz to postanemo snažniji strateški partner i kroz to interesantniji Europskoj uniji. Dakle, moje je mišljenje da se ovdje stvari postavljaju naopako, da umjesto da Hrvatska koristi svoj zemljopisni položaj za jačanje svoje vanjsko-političke pozicije, mi naime zapravo odgađamo mogućnost primjene različitih projekata na području Republike Hrvatske, korištenjem našeg zemljopisnog položaja kako bi osnažili i vanjsko-političku poziciju. Stoga moram reći da smo nažalost zakasnili. Ali kada se gleda ovo treba obratiti pozornost na još nešto, a to je tko su potpisnici ovog ugovora. Za Vladu Republike Hrvatske ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, za Rusku Federaciju ministar energetike. Ja upozoravam ovdje nekoliko puta da Hrvatska ne može kapitalizirati snagu u gospodarskom smislu svoje energetike ukoliko je energetika u Hrvatskoj i administrativno definirana na tako niskim granama. Ne samo da nemamo ministarstvo energetike, nego nemamo to ni na puno nižim razinama, što energetika zaslužuje. Jer bez adekvatnog i pozicioniranje u hrvatskom društvu ne mogu se naravno ni kapitalizirati ni mogućnosti koje kroz energetski sektor Hrvatska objektivno može. Hvala lijepo.

Iako pozdravljam kolega najavu izgradnje ovog plinovoda ne mogu ne postaviti pitanje da li je cijena ovog ugovora pristanak Hrvatske na realizaciju ekonomski i ekološki dvojbenog projekta družba Adria. Htjela bih također podsjetiti da su do sada najavljivani u nekoliko navrata veliki plinski energetski projekti, ali do sada nijedan od njih nije realiziran. Iako Vlada o tome ne priča javno, postoje mnoge indicije naime da se projekt LNG terminala na otoku Krku ubrzano gasi. U ovom ugovoru također postoje neke nejasnoće. Npr. u članku 6. piše da pravo na korištenje svih kapaciteta plinovoda pripadaju ruskom osnivaču ili pravnoj osobi koju taj ruski osnivač ovlasti što ne zvuči baš jako ohrabrujuće za Hrvatsku. Iako ovaj zakon prvenstveno omogućuje realizaciju studije izvodivosti projekta, u tekstu ugovora već se definiraju i vrlo velike obveze za Republiku Hrvatsku, a posebno u članku 9. koji obvezuje Republiku Hrvatsku, citiram: "na izdvajanje zemljišnih parcela koje odgovaraju ciljevima i uvjetima za provedbu projekta i neopozivo ustupanje prava na navedene zemljišne parcele u cilju osiguranja neometane provedbe projekte". A to bez nekih dodatnih osigurača za hrvatsku stranu jest prilično rizično, da ne kažem i potencijalno da nas gura i u vazalski odnos. Tako da postoje dosta velike dvojbe oko načina na koji je sastavljen ovaj ugovor, iako naravno u interesu Republike Hrvatske jest da se realizira ovakav plinovod. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolega Srb. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice, ja potpuno dijelim vaše mišljenje da odredbe ovog ugovora ostavljaju dosta dvojbi o tome da li je to doista napravljeno, sačinjeno na način na koji u najboljoj mjeri štiti hrvatske interese. Ali smatram da bi za Hrvatsku bilo iznimno važno iskoristit mogućnost izgradnje svih energetskih pravaca koji se spominju kao mogući u Republici Hrvatskoj, uključujući i Družbu Adriu i sve moguće, dakle i ove različite moguće pravce plinovoda s time što smo puno toga propustili. Slažem se i s time da je vrlo zabrinjavajuća situacija oko stanja projekta LNG terminala na Krku, a činjenica da magistralni pravac ovog plinovoda ne prolazi kroz Hrvatsku zapravo je najbolji pokazatelj izgubljenog vremena. Hvala lijepo. Hvala. I sada kolega Richembergh. Izvolite. i da je to krajnje nekorektno i prema ovome Hrvatskome saboru i prema ljudima koji nas možda slušaju i gledaju jer je upravo državna tajnica propustila reći neke elementarne stvari i informacije o ovome projektu za koje mislim da su vrlo važne. A već je sami propust u tome što danas, kao što kreče kolega Koračević, ovdje ne sjedi ministar Đuro Popijač koji je u Moskvi sjedio i dogovarao ukupan okvir suradnje u projektu južnoga toka. Naime, od zastupnika se očekuje da dignu ruku za jedan projekt za kojega tek načelno znamo da može donijeti određenu energetsku korist Republici Hrvatskoj, ali za kojega ne znamo gotovo ništa drugo. Naime podsjetit ću, južni tok je alternativni pravac plinoopskrbe zapadne Europe. Alternativni, postojeći, već izgrađeni koji prolaze kroz Ukrajinu i Bjelorusiju. imala već vrlo jednostavno rečeno konkretna cirkus iskustva i u Ukrajini i u Bjelorusiji ona se želi zapravo sjevernim tokom koji ide kroz Baltičko more i južnim tokom koji ide preko Crnoga mora, preko Bugarske, a onda i preko Grčke prema Italiji s jedne strane, odnosno preko Srbije, Mađarske i Austrije s druge strane, zapravo osigurati da može bez velikih smetnji distribuirati svoj plin u Europu. Činjenica je da je ovo jedan od najvećih energetskih infrastrukturnih objekata i projekata koji će se uopće graditi u Europi jer procjene govore da bi njegova gradnja mogla dosegnuti vrijednost od čak 24 milijarde eura, od čega gotovo 8,5 milijardi ili možda čak i više će se odnositi samo na podmorske dijelove plinovoda kroz Crno more i Jonsko more. Ali je isto tako činjenica da ne znamo koliko će na kraju koštati svi ovi nacionalni odvojci koji će se graditi iz Srbije, odnosno koji će se graditi u Bugarskoj, Grčkoj, u Bugarskoj, Grčkoj, kroz tursku zonu odnosno turski teritorij. Ali ono što nas posebno zanima, što će biti uopće sa hrvatskim dijelom ovoga plinovoda. Dakle, ne radi se o transportnom plinovodu na kojemu će Hrvatske zarađivati velike novce jer plin ide preko njenoga teritorija nego se radi o opskrbnom plinovodu koji je alternativni energetski izvor za slučaj energetskih poteškoća, poteškoća, nestabilnosti ili kao prevencija ovisnosti Hrvatske o dominantno jednom ili nekoliko energetskih izvora. Međutim, mi još uvijek ne znamo ništa o tome da li će taj krak ući u Republiku Hrvatsku iz pravca Srbije, da li će ući iz pravca Mađarske ili će ući iz pravca Slovenije. Jedno, drugo i treće nije isto, niti će jednako koštati, niti će se jednako moći procijeniti utjecaj na okoliš. Jednako tako, znade se već sada da je "Srbijagas" potpisao ugovor sa "Gasprom"-om po kojemu će raditi novi brench tzv. koji će ići do Banja Luke i prema Sarajevu i to kroz savsku dolinu. Postavlja se pitanje jesmo li mi pametno procijenili kad smo ušli u ovu priču bez konzultacija sa susjedima kud će ići naš krak plinovoda, jer ako već neki stručnjaci kažu da bi bilo najjeftinije, a nama je u interesu da postignemo najjeftiniju moguću varijantu, da ovaj krak ide istom trasom kojom ide i JANAF-ov naftovod jer u njemu, u tom koridoru kažu stručnjaci ima mjesta, može se graditi, a kažem još uvijek ne znamo hoće li se to dogoditi ili ne i hoće li ići zapravo dva kraka paralelno, jedan sjeverno od Save, a drugi južno od Save. Dakle, još uvijek onaj južno od Save kojega će graditi "Srbijagas" jer tako je najavljeno, ja ne znam što je smiješno gospođo državna tajnice… Hvala lijepo. Dakle ako ne znamo to, ako ne znamo iz ovog ugovora iščitati čije će biti zemljište po kojemu će ići ovaj plinovod, da li će vrijednost zemljišta ući u temeljni kapital ove buduće tvrtke, da li će se ta vrijednost zemljišta tumačiti kao hrvatski kapital, koliko uopće to može koštati, jer neke procjene govore do fantastičnih 460 milijuna eura s tim da ne znamo tko je investitor, da li će ta sredstva osigurati hrvatski izvori ili ruski izvori. Dakle, sve to skupa čini jednu grupu nepoznanica na osnovu kojih je ovog časa nemoguće reći kako će uopće izgledati krak južnoga toka koji će prolaziti kroz Republiku Hrvatsku. Niti znamo kuda, niti znamo koje će biti implikacije, niti znademo o kojim ekonomskim osnovama. Ali ono što znademo je da mi taj plin trebamo. To je činjenica. Ali također ne znamo kako će se završiti priča o LNG terminalu na Omišlju. Jer ako imamo ovo onda se postavlja pitanje da li nam taj terminal uopće treba i on će vjerojatno ugroziti projekt LNG-a. Ali onda moramo biti svjesni da ne možemo govoriti o tome da ćemo imati nekoliko projekata, jer za to para biti neće. Hoće li nakon ovoga kao što kaže kolega Kajin nastupiti i priča o Družba Adriji. Je li to možda miješana odnosno povezana priča ni to ne znamo. Bilo bi u redu da nam oni koji su sudjelovali u razgovorima sa premijerom Putinom, sa ministrom energetike i sa ostalim dužnosnicima Ruske Federacije i to u tri navrata do sada od prosinca do danas daju konkretne i korektne informacije što se zapravo iza brda valja, odnosno koji je stvarni okvir našeg energetskog paketa suradnje sa Ruskom Federacijom. Ako je nama rečeno ušli ste u zadnji čas, onda to znači da smo možda mogli iskoristiti i bolje prilike. Jer ako su svi prije nas dogovorili apsolutno sve elemente južnoga toka uključujući i Srbiju i Mađarsku i Grčku i Bugarsku i Italiju i Tursku i mi dolazimo zadnji. Vjerojatno nam nije puno ostalo i vjerojatno nismo mogli puno birati. U tome smislu nismo sretni što smo se našli u poziciji da nam se kaže uzmi ili ostavi jer ne možemo ničim garantirati da naša odluka u Hrvatskome saboru će na koncu završiti kako treba, da neće izazvati nepotrebne i velike troškove, da se neće kasnijom usporednom analizom pokazati da smo platili puno više nego što smo trebali i da smo možda izgubili dio kapitala kojega je trebalo sačuvati. Prije svega mislim tu na zemlju koja se ovdje tretira gotovo po principu prioritetnog izvlaštenja, gdje uopće ne znamo što će biti sa vlasništvom tih parcela jer formulacija kako je ovdje navedena je takva da uopće ne znamo je li to temeljni kapital budućega društva. Hoće li to biti sto postotno vlasništvo budućega društva u kojemu su Hrvatska i Rusija, odnosno Plinacro i Gasprom 50:50 partneri. Dakle, mi te elemente ne znamo. Studija utjecaja na okoliš koja se obećava do konca ove godine možda će dati neke odgovore koji su sasvim suprotni našim današnjim diskusijama. Ali baš zbog toga što se uopće ne zna kako će ova priča na kraju izgledati određene su dvojbe. A šteta, jer se radi o vrlo važnom, vrlo vrijednom, u konačnici vrlo korisnom projektu za Republiku Hrvatsku. ja vas lijepo molim gospodine potpredsjedniče, upozorite državnu tajnicu da njen posao u Hrvatskom saboru nije smijati se u lice saborskim zastupnicima, oprostite. Ja ću vama oprostiti, ali vas lijepo molim ukoliko ja kažem nešto što ne stojim vi kao predstavnica predlagatelja u svakome času kad god završi bilo tko od nas koji govori imate pravo izići za govornicu i ispraviti i dati dodatna pojašnjenja. A to ako mi govorimo nešto što ne stoji možemo zahvaliti samo onoj oskudnosti informacija kojoj ste nas izložili. Hvala lijepa. Idemo dalje s raspravom. Uvaženi kolega Slavko Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, tajnice, kolegice i kolege. Prisjetite se kraja prošle godine u ovom Hrvatskom saboru, donijeli smo odluku o energetskoj strategiji. I tu počinju svi problemi koje smo mi izazvali. Nekvalitetna energetska strategija koja nije dovoljno definirala ni transportne puteve, energetska strategija koja nije definirala ni izvore energije i to je najveći naš problem. Osnovni element te strategije koju smo mi raspravili je bio atomska energija kao rješenje nedostatne energije za razvoj Republike Hrvatske. I to je ono o čemu mi kao saborski zastupnici moramo pitati koliko je naša krivica ako smo danas nezadovoljni. I očito je da energetsku strategiju treba ponovo vratiti i ozbiljno raspraviti. Vraćamo se dalje. Svi programi Vlade Republike Hrvatske pod vodstvom i Ive Sanadera i premijerke Kosor su uvijek bila uvozna energija, a mi se vratimo zašto nismo definirali što su to plinska polja u sjevernom Jadranu i srednjem Jadranu. Kolika je mogućnost proizvodnje domaćeg plina i odgovornosti Plinacra da stvori veze veze sa kopnom i transportiranje tog plina, domaćeg gdje ćemo zaposliti domaćeg radnika, domaću tehnologiju, domaće firme. To su dobro plaćena radna mjesta. Na bušotinama se izvanredno zarađuje. Ne, mi o tome ne razgovaramo. Mi o tome u strategiji ništa nismo rekli. U ni jednom programu Vlade nećemo da ulazimo u te najvažnije stavke. I do zadnjih 15 godina Europa brine jer nema vlastitih izvora kako nadomiriti nekoliko pravaca u osiguranju energije. Mi se ne bavimo niti crpljenjem vlastite energije iz postojećih bušotina ili mogućih budućih bušotina. I naravno, to je tada problem da jednostavno nismo ni bili svjesni što ćemo sa alternativnim mogućnostima prometnih pravaca energije. Budimo iskreni, o LNG-u govorimo zadnjih deset godina, zadnjih deset. Nešto aktivniji smo zadnju godinu dana. I opet u projekt idemo bez onih koji proizvode, koji imaju LNG što će biti vrlo problematično jer je već nekoliko prometnih pravaca energije riješeno prema Europi, a LNG za Hrvatsku nije pravac. On je za Europu, a mi samo možemo biti tranzitna zemlja i koristiti dio LNG-a. Da, to možemo. I sad je pitanje što sa prometnim pravcem? Prema tome, ako je LNG, ako razmišljamo što sa alžirskim plinom koji dolazi na same granice Hrvatske, što sa postojećim ruskim pravcem ili novim ruskim pravcem to je nekoliko izvora. Ali uvijek je temeljno pitanje što je domaći izvor, koliko možemo upravo domaćeg plina imati i za sebe se pobrinuti sa domaćim jer je taj najjeftiniji. Jer koristi domaće znanje, domaću tehnologiju i domaće …/Ne razumije se./… Neovisno o pravnoj cijeni. O politici nećemo ni govoriti. To je potpuna odgovornost hrvatske Vlade. Politika govori nećemo plaćati cijenu plina i tko god radi sa plinom će biti gubitaš i ovisnik o Vladi Republike Hrvatske. Proizvodnja bježi od plina, jer joj je preskup i kad uspoređujete cijenu plina hrvatskih industrija i europskih skuplji smo. Kad gledamo građane jeftiniji smo. Jeftiniji Gubici. Prema tome ulaganje u plin je uvijek upitno, iako imamo prijevoz plina preko PLINACRO-a, kao nacionalne kompanije, u stopostotnom vlasništvu, ne rješava. Pogrešna je dakle politika koju vodimo oko cijene, potpuno ja bih rekao izostanak rada HERA-e koja je odgovorna za to tržište, i ja bih rekao nedorečene strategije za koju odgovornost nosimo mi u Hrvatskom saboru. I sada dolazi ono najgore. Ipak najveća je šteta kad nemamo energije, a mi u zimi nemamo energije. Nemamo plina. I ovaj ugovor koliko god bio loš, je bolji nego da nemamo plina. Tada su štete najveće. se./… zahvaljujući sreći šta zima nikad nije do kraja pokazala svu zlu kob građani nisu platili ceh nedostatka plina, ali privreda je platila. Prema tome, uopće nije bitno, nek ide i ovako loš ugovor. Nek ide i ovako loš ugovor, jer je i on bolji nego da nemamo …/Ne Bitno je boriti se, kroz novu strategiju za vlastite izvore, za vlastiti plin, za vlastite transportne puteve, ulagati novac u to područje jer ima plina u Hrvatskoj, brinuti se da zaista LNG projekt doradimo, tada da li će izvesti ovaj projekt, neće, kako ili što, mi ćemo diktirati uvjete zašto jer ćemo imati alternativne izvore plina, imat ćemo druge puteve, tada će Rusi imati interes bit konkurentniji i prodavat svoj plin, ali ako ih se tako ne postavimo prema njima ekonomski, nemojmo očekivati milost. I budimo iskreni, zaista je apsurd da netko veli da je to uspjeh naše diplomacije. Pa ljudi mi smo prekinuli pregovore sa ruskom stranom, sa družbom Adria mi smo zatvorili sva vrata, mi nismo mogli pregovarati. Pa jesmo li mi svjesni da ugovor nismo znali da li ćemo produžiti oko isporuke plina, a ističe nam dugogodišnji ugovor. Prema tome možda je ovo i cijena toga. Nitko od nas ne zna. Naša diplomacija je prestala razgovarati. Sad zamislite cijela Europa koja se inače postavlja kao zaštitnik demokratskih procesa u Europi, nikad nije ništa postavljala prema Rusiji, jer nije htjela prekinuti diplomaciju upravo zbog energetike i izvora koji dolaze, neovisno je li nafta i je li plin, ali jedna Hrvatska ta je bila u stanju 5 godina šutiti i potpuno ja bih rekao ugroziti izvore, pravce energetike iz Rusije, neovisno nafta, neovisno plin. I ovo je rezultat toga, neuspješne diplomacije, raskinutih ugovora, ja bih rekao neshvatljivih rješenja, sada uzmi ono što stoji pred nama, jer je ipak najskuplje kad nemamo energetiku, tada je najskuplja. A ovaj ugovor će bit onoliko dobar koliko mi uspijemo natjerati INA-u i PLINACRO da vlastite rezerve plina riješimo. I isto tako da budemo uspješni u LNG projektu. Koliko god on u ovom trenutku je manje interesantan za Europu. Ali mi možemo jednostavno ojačati dinamiku ulaganja i pregovaranja oko realizacije tog projekta. Tog trenutka uvjeti ovog ugovora će biti možda malo drukčiji nego što u ovom trenutku kad čitamo ugovor izgleda. To je razlog da osobno smatram da, trebamo biti bez energije, nema razvoja, nema budućnosti, Hrvatska na žalost nije imala kvalitetnu politiku, i zaista ovaj ugovor je neuspjeh hrvatske …/Ne razumije se./… i neuspjeh pregovora hrvatske Vlade sa Rusijom koji u zadnji trenutak ipak nešto spasio. Hvala. I posljednja pojedinačna prijava, a opet imali smo repliku. Da, izvolite kolega Srb. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Cijenjeni kolega Linić je u svom izlaganju dosta govorio i o domaćim izvorima energije, ali kako to izgleda kod nas u realnom životu kada zapravo ista tvrtka u Hrvatskoj je glavni bi distributer, odnosno uvoznik plina iz proizvođač plina, a istovremeno ima i koncesije nad vlastitim nalazištima, pa i onim negativnim gdje se zapravo vrlo često pronađe geotermalne energije. U praksi se događa da čak i kada Vlada financira izgradnju određenih objekata, na samom geotermalnom izvoru, na upit investitora, pa čak i ministarstava hrvatskih prema INA-i kao koncesionaru, na postojećim geotermalnim izvorima ne dobiva se nikakav odgovor o mogućnosti korištenja postojećeg geotermalnog izvora. Dakle ne da se kaže nema kapaciteta, nema mogućnosti, nego se uopće ne dobiva odgovor. I to zbog toga što je INA zarađivala na uvozu plina ili na proizvodnji vlastitog nebitno, više nego što ima interesa u korištenju hrvatskih geotermalnih izvora. Sa stanovišta INA-e je to možda bilo i ekonomski opravdano, ali sa stanovišta hrvatske države neprihvatljivo. A danas kada više Hrvatska ne kontrolira INA-u,

Sve što se tiče rada INA-e, neovisno je li to plinsko polje, je li to naftno, je li to geotermalno, sve se radi temeljem koncesija. Koncesijski se ugovori mogu mijenjati. I onog trenutka kad je cijena nafte prešla 30 dolara, tog trenutka se i najneisplativija bušotina u Hrvatskoj morala eksploatirati, i takvi su trebali biti ugovori o koncesijama. Isto tako, zašto se ne oduzmu ugovori o geotermalnim nalazištima u Republici Hrvatskoj? Tko o tome odlučuje? Ne vlasnik INA-e, država, zna se tko daje koncesiju. Gospodo, sve je moguće, i vi možete natjerati svaku kompaniju u Hrvatskoj koja ima koncesijski ugovor da se ponaša sa, ja bih rekao pažnjom dobrog gospodarstvenika, da se brine jednostavno o našim nacionalnim bogatstvima. A to je i plin i nafta i ostalo. A ne da ostanu u zemljama zato što netko ocjenjuje da će samo 10 dolara zarađivati po toni ili po barelu. To je naš problem. I mi uvijek samo moramo pitati Hrvatsku vladu. Ali da bi to pitali moramo postaviti strategiju. Strategiju postavlja ovaj Hrvatski sabor. Ali mi smo našli rješenje, za nas, za našu budućnost samo atomske centrale, sve drugo nam ne treba. Tako smo odlučili prošlu godinu. Poštovana gospođo državna tajnice, poštovani gospodine potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege. Kada je premijerka Kosor zajedno sa gospodinom ministrom gospodarstva u ožujku bila u Moskvi i kada je ispregovaran ovaj ugovor Putin je prema izvještaju medija rekao "Došli ste u zadnji čas!" Dakle, ta rečenica i to izvještavanje medija sve govori. Da one zemlje koje koje nemaju svoju energiju i koje nemaju niti viziju kako do energije doći ne mogu postavljati uvjete nego moraju prihvatiti ono što im se nudi. Problem koji je nastao i koji mi, evo sada tijekom ove rasprave detektiramo, zaista mi nemamo kvalitetnu energetsku strategiju koja bi se bazirala koliko je moguće na proizvodnji energije nego je to nabrajanje svega i svašta, lijepih želja. Ali činjenica jest da Vlada i Sabor nisu imali snage napraviti jedan važan iskorak i usvojiti energetski program koji bi nadilazio nekoliko mandata saborskih jer bi samo to bila garancija energetske suverenosti i samostalnosti i samosvojnosti RH. Energetski programi, energetske strategije se rade palijativno da se zadovolji biračko tijelo, ukus birača, a ne da se zaista riješe problemi. Štoviše i ovakva anemična energetska strategija koju smo usvojili 15.10.2009. godine je na neki način u koliziji sa programom Vlade premijerke Kosor koji se većinom bazira na dobavnim pravcima energije, a ne i na proizvodnji energije unutar RH i stavljanje u funkciju svih raspoloživih kapaciteta. Stoga i ovaj ovaj ugovor koji jest takav kakav je, očito pisan na brzinu, pomalo i šlampav valja podržati jer naprosto boljega nemamo. Činjenica jest da se iz ovakvog ugovora mogu iščitati i određene ucjene partnera koji nam daje plin, dakle partnera koji nema energetske probleme. Tako da su izrijekom u ugovor ušle i evo ove situacije vezane i uz olakšice od ubrzavanje dobivanja olakšica od poreza što je zapravo kategorija suprotna tržišnom gospodarstvu jer u biti stavlja u nepovoljan položaj sve ostale gospodarske subjekte koji nisu u mogućnosti ubrzati dobivanje takvih olakšica kao recimo u slučaju ovog partnera, distributera ruskoga plina. Međutim, energija je nešto što nam je potrebno, nešto bez čega ne možemo. Dakle, najskuplja najskuplja je energija koje nema. Činjenica jest također da u članku 6. je evo izrijekom ugovora, izrijekom rečeno da pravo na korištenje svih kapaciteta plinovoda pripada ruskom osnivaču ili pravnoj osobi koju je on ovlastio i sada mi to možemo tumačiti da je nama to irelevantno jer mi i tako i tako nemamo kapaciteta plina koje koje bi puštali tim plinovodom. Međutim, postavlja se pitanje zašto je onda ruska strana baš inzistirala na ovom izričaju da imaju pravo na korištenje svih kapaciteta kada je eto u članku 3. osnivački udjeli su 50/50? Zašto nije onda barem i nominalno stavljeno da pravo na 50% kapaciteta ima i hrvatska strana? Možda to i na koncu uvjetuje i situaciju da ruska strana želi naprosto snagom jačega preuzeti cjelokupnu distribuciju plina u RH. Možemo se samo uzdati u funkcioniranje regulatornih agencija i uređenog tržišta. Ali kao što rekoh samim samim ovim ugovorom se i pojedine tržišne kategorije stavljaju i van snage što je opet razumljivo s aspekta ruske strane jer oni imaju plin, mogu diktirati uvjete. Uostalom i rekli su, došli ste u posljednji čas pa onda je to vjerojatno bila i situacija uzmi ili Ali prisjetimo se samo situacije sa iz rane jeseni, početka zime kada su godišnje prognoze Udruženja europskih plinskih operatera za Hrvatsku dale izuzetno pesimistične prognoze. I kažu da je Hrvatska kao jedna od 29 europskih zemalja će imati ponajveće probleme sa opskrbom plinom. Nadamo se da će potpisivanjem ovog ugovora takva opasnost barem za ovu godinu minuti i da će nas staviti u nešto povoljniji Dobra strana ugovora jest da je prilično otvoren za još dodatna pojašnjenja. I nadajmo se da će diplomacija i struka biti uspješna u pregovorima i da ćemo uspjeti ispregovarati nešto povoljnije uvjete u odnosu na ove prilično brutalne izričaje u pojedinim člancima, gdje je ruska strana zaista jasno i glasno i brutalno stavila do znanja tko je gazda. zakon treba podržati jer boljega nemamo. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Kao predstavnik predlagatelja zaključno jer iscrpili smo sve prijave za raspravu državna tajnica Nataša Vujec. Izvolite. Zahvaljujem na diskusiji i prije svega uvodno zahvaljujem se svim uvaženim zastupnicima koji su podržali prihvaćanje ovog prijedloga i ovog zakona o objavi. Zahvaljujem se upravo iz razloga jer prihvaćanjem tog prijedloga oni su prihvatili i ujedno zasigurno prepoznali glavne probleme s kojima smo mi danas suočeni u Hrvatskoj, a to je jedan od glavnih problema je nedostatak tržišta. Mi nemamo razvijeno tržište plina, mi nemamo razvijeno tržište električne energije. Druga tržišta recimo što se tiče energenata su se počela razvijati. Ipak se tu javlja neka konkurencija u nafti. Pored INA-e imamo još 5 distributera u ukapljenom plinu evo sada se isto javila konkurencija INA-i, nemamo više problem postoji i Crodux. To je uvjet i temelj osnovnih postavki liberalizacije tržišta i osnovnih postavki direktiva A mi te direktive ukoliko želimo ući u Europsku uniju, ukoliko želimo poštivati sve ono što smo potpisali sa zatvaranjem poglavlja 15 mi to moramo početi primjenjivati i implementirati. Kada kažem da ovaj plinovod omogućava razvoj tržišta isto možda djeluje čudno, možda djeluje smiješno, jer ruski plin uvozimo još od '78. godine a sada nam predstavlja nekakvu alternativu. Da, predstavlja nam alternativu jer se tržište u Hrvatskoj što se tiče energije i energetska politika u Hrvatskoj promijenila u zadnjih 10 godina, promijenila se počecima privatizacije energetskih kompanija, a mijenjat će se još se još više i daleko jače u sljedećih 10 godina. I u tom razdoblju najvažnija stvar za nas je da uđemo i da postanemo dio globalnih i regionalnih energetskih projekata i da prestanemo biti zatvoreni u naše granice što se tiče mogućnosti dobave prije svega prirodnog plina, a nakon toga vezano i za razvoj električne energije samo su malo drugačiji razlozi u svemu tome vezano za razvoj tržišta. postavka i trećeg paketa energetskih direktiva je diverzifikacija izvora dobave i izgradnja interkonektora i povezivanja plinovoda koji povezuju transportne plinske mreže susjednih zemalja. Ovaj projekt južni tok je za nas i jedan interkonektor, ujedno i jedan novi izvor dobave, ujedno i deverzifikacija izvora odnosno smjera dobave, ne samo izvora, nego smjera dobave. Iz tog razloga također moram reći da ovaj ugovor koji je ocijenjen kao preopćenit, naravno da djeluje s jedne pozicije da ta preopćenitost i nedefiniranost svih detalja, predstavlja jednu veliku manu ugovora. Apsolutno s druge strane ta mana nije mana, ta mana je nama prednost. Jer mi smo imali mogućnost potpisati jedan vrlo striktan i ograničen ugovor u kojem je čak bilo ponuđeno da potpišemo i trasu i količine i apsolutno sve unaprijed definiramo. I u tom slučaju opet bih se ja nalazila u istoj situaciji pred vama i morala bih objašnjavati, a tada bi morala priznati da je to ustvari mana. Jer to što smo potpisali mora ostati tako i može se jedino na taj način izvesti. U ovoj situaciji potpisano je da će se napraviti studija, ne studija utjecaja na okoliš kako je napomenuo gospodin Beus Richembergh nego studija izvedivosti, izvodljivosti. Nekada se to zvala studija podobnosti. Znači studija koja će odrediti koji je najisplativiji i pravac ulaska i kapacitet i eventualno mogućnost povezivanja tog novog plinovoda s postojećim sustavom, ujedno i da li postoji mogućnosti i opcija izlaska s tog plinovoda. Znači da li postoji mogućnost da taj plinovod bude u budućnosti i tranzitni ili samo kako kako se to po našoj regulativi zove transportni, odnosno dobavni za kupce u Hrvatskoj. Znači apsolutno je sve otvoreno i sve to predstavlja predmet jedne studije koja će na tržišnim ekonomskim principima definirati ono što je najbolje za nas, a ujedno i za partnera Gazproma. Nadalje, mi se sa tim plinovodom i sa ulaskom u taj projekt priključujemo jednoj grupaciji zemalja koje imaju ugovore pojedinačne s Gazpromom i projekt Južni tok ako se ikada ostvari, on će biti bitno drugačije realiziran i on je drugačije koncipiran recimo od projekta Nabucco. taj projekt podrazumijeva jednog velikog proizvođača plina, najvećeg dobavljača plina za Europu koji potpisuje ugovore sa svakom pojedinom državom gdje se gradi taj plinovod, a da ti ugovori međusobno nisu u interakciji, odnosno ugovor koji je potpisan s nama nema nikakve interakcije s ugovorom koji je potpisan u Srbiji, Mađarskoj ili Austriji i obrnuto. Znači, "Gasprom" je taj koji ima plin i koji ga želi prodavati na našem tržištu i to je jedan od razloga zašto je i čitav kapacitet plinovoda, što je bila primjedba i napomena komentar mnogih vas zastupnika koji ste participirali u raspravi je i razlog zašto on ima čitav kapacitet jer "Plinacro" ili neki dobavljač na Hrvatsku nema plin koji bi stavio u taj plinovod i nekome ga otpremio. Prema tome, "Gasprom" osigurava količine i osigurava mogućnost da plinovod bude 100% napunjen i da se na taj način ostvari i maksimalan poslovni rezultat za tvrtku koja participira u tom projektu, a to je "Plinacro", a rezultat te investicije je ustvari transportna tarifa koju će plaćati svaki kupac tog plina. To je ukratko, generalno o toj strategiji strategiji razvoja tog plinovoda. Ja tu ne bi puno napominjala, ali također bi samo htjela da taj projekt južni tok dal će se on dogoditi i kada će se dogoditi to je stvar jedne budućnosti. Također projekt Nabucco koji nikad nije bio ni zamišljen niti smo mi bili pozvani niti Hrvatska država niti Vlada može participirat u tom projektu. Prema tome, u taj projekt mi se nismo niti mogli uključit. Mogla se eventualno neka energetska tvrtka naša uključiti u taj projekt poput RV-a koji se uključio, ali nije se niti on bezveze uključio. On se uključio zato što je vlasnik energetskih tvrtki u Rumunjskoj, zato se on uključio. No, sudbina svih tih projekata priprema se godinama, osobito zadnjih 20 godina svi energetski projekti u svijetu se pripremaju pa čak gotovo i jedno desetljeće. Postoji samo jedna država gdje se energetski projekti danas u svijetu od trenutka donošenja odluke do početka realizacije mogu odviti u jednoj godini, to je Kina. U svim drugim državama realizacija takvih projekata mora trajati barem 5 do 10, a najčešće i 15 godina, ovisi naravno o svim mogućim energetskim kretanja, a također i o strateškim opredjeljenjima tvrtki koje sudjeluju u tim projektima. Tako da naše sudjelovanje i sudjelovanje "Plinacro"-a u južnom toku ne predstavlja nikakvu prepreku za ostvarenje projekta izgradnje terminala LNG, za kojeg također mislim da je neophodan i nadam se da će se da će se stvoriti svi preduvjeti da se s tim projektom krene u bržu realizaciju. Evo, to je ukratko sve što sam htjela reći osim dvije vrlo kratke napomene vezano za članak 9. Znači, članak 9. možda je nespretno formuliran u hrvatskom dijelu, ali on ne predstavlja apsolutno ništa drugo nego ono što je i danas uobičajena praksa pri izgradnji ili distributivne niskotlačne mreže ili recimo magistralnog plinovoda kojeg gradi "Plinacro". Znači, dio zemljišta za trasu koja se odredi, a u pravilu se određuje trasa koja je najpogodnija i na koja je moguće realizirati ili otkup zemljišta ili upisivanje prava služnosti će se izdvojiti za potrebe izgradnje tog plinovoda i na isti način se realizirala kompletna transportna mreža u Hrvatskoj. Prema tome, to ne bih izdvajala iz neke uobičajene normalne prakse. U članku 10. također djeluje nespretna formulacija, osobito kada je čitamo na hrvatskom jeziku i sve te formulacije iskreno rečeno bi se puno ljepše napisale da su one pisane i da je ugovor pisan na hrvatskom jeziku. Ugovor je teoretski na engleskom jeziku je onaj koji je pravovažeći, a onda je preveden na hrvatski jezik tako da predstavlja jedan kompromis prijevoda i sa ruskog i sa engleskog jezika. taj članak 10. i onaj dio koji se odnosi na ubrzano vraćanje poreza na dodanu vrijednost ustvari opet predstavlja jednu uobičajenu praksu gdje se porez na dodanu vrijednost vraća investitoru dok po po toj investiciji ne počne ostvarivati prihod, dok na tome ne počne zarađivati. Tako su mene naučili, objasnili iz Ministarstva financija. Ja ne bi o tome sada detaljizirati, ali je u tom članku navedeno da je to sve sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Prema tome, u tom dijelu mi ne odstupamo od propisa koji su logični i normalni za provedbu.

Hvala vam lijepa. Ja bih s time završila. Možda bih još mogla nešto komentirati, ali zahvaljujem na pozornosti. **Friščić, Josip Ovime i zaključujem ovu točku. Glasovat ćemo kada budu za to ispunjeni uvjeti.